Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Смятам с това изказване да върна темата към дебата по Проекта на решение. Напълно резонно е Министерският съвет да внесе в Народното събрание всички законопроекти, които са свързани с искането за второ плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Смятам, че тази тема е изключително важна за българските граждани и затова не бива да се политизира. В тази връзка бих искала да изложа ясно фактологията от последните няколко месеца. За по-малко от три месеца успяхме да изпълним всички законодателни мерки във връзка с първото искане за плащане по Плана. Много е важно да се подчертае, че за да имаме реални цифрови и зелени реформи, се наложи да актуализираме Плана така, че той да бъде приет, но и високо оценен от Европейската комисия. В последния работен ден на кабинета на Промяната – 1 август, България подписа Споразумение за оперативни договорености с Европейската комисия, което беше последното необходимо споразумение във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост. Това даде възможност своевременно да се изпрати към Европейската комисия и първото искане за плащане на средства по Механизма, а именно в размер на около 2,6 млрд. лв. В допълнение още в рамките на нашето управление работихме и по подготовката на второто искане за плащане, което, както беше посочено в мотивите, зависи от приемане на 22 законодателни мерки до края на 2022 г. и седмото народно събрание приехме един закон; четири законопроекта бяха внесени в Народното събрание, а четири, свързани с изпълнението на пет от мерките, бяха в процес на обществено обсъждане. Освен това шест законопроекта, свързани с изпълнението на 12 от 22-те мерки, бяха в процес на подготовка от съответните ресорни министерства. Това, уважаеми колеги, е част от прессъобщение на страницата на Министерството на финансите от 12 юли, така че всякакви спекулации, че тази информация не е била налична за народните представители, считам за неточни. Естествено е три месеца след подаденото първо искане за плащане, след наследени готови законопроекти по 10 законодателни мерки и такива, които са в процес на подготовка по останалите 12 мерки, служебният кабинет да може да успее да внесе своевременно целия пакет със законопроекти, които са необходими за получаване на второто плащане по Плана. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Симеонова. Реплики към Деница Симеонова има ли? Няма. Преминаваме нататък – следващото изказване е от Георги Самандов. Заповядайте, господин Самандов.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, от известно време, може би вече над два часа, слушаме за прословутия План за възстановяване и устойчивост, слушаме за едни бъдещи енергийни проекти, слушаме за това колко лоши са парогазовите централи, колко добри или лоши са батерийните комплекси, но реално всеки един план, включително и Планът за възстановяване и устойчивост, трябва да почива на някаква стратегия. Ние, колеги, енергийна стратегия нямаме. Последната такава енергийна стратегия, приета през 2011 г., е с хоризонт 2020 г. В случая днес, тъй като сферата енергетика е много днес в Комисията за енергийно и водно регулиране се обсъждаше план за се обсъждаше план за развитие на електропреносната мрежа – пак без стратегия, пак без стратегия. Така че първото и най-важно нещо е да си създадем стратегия – всичките енергийни експерти, които сме тук, да я гласуваме и тогава да започнем да изпълняваме плановете. Относно колегите, които спекулират с това кое е било добро, кое е било лошо за даден момент, може би във всяко едно от решенията е имало резон, както за парогазовата централа, батерийните комплекси – аз не приемам батериите им в този вид, защото, ако батериите бъдат разположени някъде… Не ме прекъсвайте, ако обичате, нека да се изкажа. Батериите като цяло, ако не са до генерационния източник, се губи смисълът, иначе всички щяхме да сме в Телефонната палата, а не да си ползваме мобилните апарати. Така че мисля, че ние всички трябва да седнем и да разработим енергийна стратегия и тогава да изпълняваме плановете такива, каквито Европа ги изисква И относно това, което някой от колегите каза – че Европа след 20 години не се знае дали ще бъде с въглища, или без въглища, със сигурност аз казвам, че след 20 години Европа ще разчита на въртящи генериращи машини

Не виждам. Преминаваме към следващото изказване – от Йордан Иванов. Заповядайте, господин Иванов. Господин председателстващ, колеги, се постарая да бъда кратък. За тези, които не ме познават – Йордан Иванов, народен представител от Седемнадесети многомандатен избирателен район. Аз се страхувам, че профанизацията на дебата, който има строго тесен предмет, стигна крайност. Стигна крайност, защото,

…за важните в държавата реформи, които трябва да се случат така, че, господин Костадинов, да се осъществи качествена промяна на властовите отношения. Не от място, колеги! ЙОРДАН ИВАНОВ: Тогава, когато говорим за законопроектите, ние няма да гласуваме точки и запетаи – технически подробности, а е необходимо да се стигне до качествена промяна, която да ограничи порочно консумираната власт. И на второ място, колеги, фокуса на днешния разговор не трябва да стои един сектор, трябва да стои по същество идеята за това, че европарите априори не осигуряват по-добра икономика и не подобряват средата, в която живеем, ако не сторим нужното, за да ги оползотворим, а не усвоим. Дванадесетгодишната власт на ГЕРБ доказа еднозначно, че не е задължително еврофондовете да подобрят качеството на живот, не е задължително да направят бизнесите по-конкурентни, не е задължително да подобрят живота в българските региони. Емпирично доказателство за това е, че в Северозапада имаме най високите нива на усвояване на еврофондове, но не и най-високо качество на живот. В този смисъл аз Ви призовавам да се върнем към разговора за това какви закони трябва да приемаме, кога ще ги вкара служебното правителство, ще ги депозира в Деловодството на българския парламент и да коментираме изпълнителната власт има ли системи, които може да конструират такова усвояване на тези пари, които да гарантират по-високо качество на живот, създаване на по-конкурентни бизнеси и подобряване на качеството на живот в българските региони. Благодаря Ви.

Господин Председател, ние всъщност коментираме нещо, което вече се е случвало в нашата история, макар и не под това име. Искам да обърна внимание, че подобен План за възстановяване и устойчивост на практика действаше в България на етапи след 2002 г., когато бяха закрити първите два блока на АЕЦ „Козлодуй“ и след това след 2007 г., когато закрихме и 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Тогава под формата на възстановяване и устойчивост на българската енергетика Европейският съюз обеща, че ще ни даде пари, с които ние можем да покрием щетите за българската енергетика от предсрочното закриване на тези блокове. Само че тези пари бяха в пъти по-малко от това, което щяхме да получим като печалба от работата на тези блокове. Особено с оглед на това, че от 6 юли тази година с решение на Европейския парламент беше взето решение да се обяви атомната енергия като зелена енергия, в резултат на което сега тя се превръща в една от най-печелившите не не само за Европа, но и въобще за целия свят. От тази гледна точка сме на път да направим втори път една много голяма грешка. Ние неслучайно няколко пъти казахме, че няма да подкрепим Плана за възстановяване и устойчивост. Лишаването на България сега от тези ТЕЦ-ове и унищожаването им, без значение дали – тук се водеше преди малко спор дали през 2030-а или през 2038-а, или не знам си коя година, ще бъде една голяма капитална, стратегически геополитическа грешка на България. Грешка, която ние направихме през 2002-а и 2007 г., за да влезем в Европейския съюз. Сега не знам за какво точно говорим, при условие че, ако се направи една сметка, която ние вече, между другото, правим, ще се окаже, че на практика ще имаме повече печалба от тези ТЕЦ-ове, отколкото парите, които ще получим сега по Плана за възстановяване и устойчивост, които не е много сигурно дали ще дойдат до следващите седем години, както е предвидено по Договора, защото в крайна сметка (председателят дава седем години не е много ясно какво ще бъде състоянието на Европейския съюз. От тази гледна точка просто не бива да правим една и съща грешка втори път. Планът за възстановяване и устойчивост няма да донесе ползи на българската икономика и енергетика, напротив, ще доведе до щети, които, които, между другото, вече сме си причинявали сами. Нека да не го правим втори път с оглед на това, че ако така продължават нещата, след няколко години може да имаме и режим на тока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Реплика има ли към Костадин Костадинов?

първата редакционна поправка е от народния представител Васил Пандов и е, както следва: в заглавието

„при спазване на законовите изисквания“ се заличава и двете запетаи около него също, а думата „внесе“ се заменя с думата „представи“. Това е редакционното предложение на народния представител Васил Пандов. Режим на гласуване.

Преминаваме към редакционното предложение, което е направено от народния представител Иван Христанов и касае т. 1. В т. 1 – в края на на точката, след дата „31 декември 2022 г.“ се поставя запетая, както и следният текст: „както и всички законопроекти, свързани с реализирането от 1 януари 2023 г. на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.“ Това е редакционното предложение на Иван Христанов. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, господин Председателстващ. Тъй като времето напредна, предлагам да удължим работата на днешното заседание до приемане на т. 3.

по бюджет и финанси се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на ГЕРБ СДС, 5 от парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от парламентарната група „Движение за права и свободи“,

Господин Председател, позволете ми да номинирам членове на Комисията по бюджет и финанси. Предлагам за членове на Комисията по бюджет и финанси Кирил Миланов Ананиев, Александър Койчев Иванов, Делян Александров Добрев, Ирена Методиева Димова, Красимир Георгиев Вълчев, Теменужка Петрова Петкова. Предлагам господин Кирил Ананиев за заместник-председател на Комисията.

Благодаря, господин Председател. От името на „Продължаваме Промяната“ номинираме за членове на Бюджетната комисия господин Венко Сабрутев,

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагам народните представители Петър Чобанов, Байрам Байрам и господин Йордан Цонев за членове на Комисията. Господин Чобанов предлагам за председател на същата,

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме Цончо Ганев, Димо Дренчев и Иво Русчев.

Уважаеми господин Председател, предлагаме за Комисията по бюджет и финанси Владислав Панев и Мартин Димитров, като Владислав Панев за заместник-председател.

Тъй като времето доста напредна, липсва още окончателна координация по всички комисии, предлагам на залата да прекъснем засега и да продължим като точка първа за утрешния ден с избора на останалите комисии.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, правя обратно предложение. Това, което се случи днес на Председателския съвет, беше, че ние разменихме точките в дневния ред, за да може точно да се намери съгласие за разпределение на заместник-председателите на отделните комисии. Освен това точно преди 30 минути дадохме почивка от един час, която прерасна в почивка от час и половина. Все още няма три часа, няма български граждани, които в момента да си отиват вкъщи. Ние всички заедно решихме, че ще работим тук по дневния ред, за който са ни изпратили българските граждани. (Шум.) На нас ни трябват комисии, за да може Събранието да започне да работи. И точно затова мисля, че имахме пълен консенсус да се съберем днес, да конституираме тези комисии, за да могат да започнат да се гледат законопроектите, да бъдат разпределяни част от решенията, които вече са входирани в администрацията на Народното събрание, така че правя обратно предложение – да продължим до завършване на точката от днешния дневен ред. И нека само да напомня, че преди един час всички ние гласувахме точно за това – да продължи заседанието до приключване на тази точка. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Първо, безпрецедентно е, че в рамките на по-малко от 24 часа ние постигнахме някакъв, макар и крехък, консенсус за разпределението на комисиите. Нека да припомня, че в предходни парламенти това отнемаше около месец, в предходния парламент – повече, но не е това най-важното. По-важното е, че наистина уговорката, която имахме, всички да излъчат своите номинации за заместник-председатели на парламентарните комисии, все още Председателският съвет не се е събирал, за да обсъди в кои комисии има припокриване на предложенията на парламентарните групи. Аз призовавам да подходим наистина по-мъдро. Гласувахме Комисията по бюджет и финанси, всички направиха своите номинации. За следващите комисии обаче, освен мисля, че за Социалната, има известно припокриване между изискванията на различните парламентарни групи. Предлагам Ви да гласуваме и за състав на Комисията по социална политика и да приключим заседанието, за да може Председателският съвет да изпълни ангажимента си и всеки към своята парламентарна група. Последно искам да припомня, че до снощи, след последния Председателски съвет, всички председатели на парламентарни групи трябваше да представят евентуалните места в комисии, които да заемат като заместник-председатели техните номинирани колеги колеги народни представители. Някои от парламентарните групи все още не са го направили. Моля да съобразите и това, и да осмислим какво правим в момента – или гласуваме на инат само защото преди по-малко от час е взето обратно предложение, или търсим някакъв консенсус и баланс. Аз апелирам отново с консенсус да решим заместник-председателските места, извън Комисията по бюджет и финанси и съответно по социална политика, защото виждам, че там няма спор за заместник-председателското място на Бюджета и съответно на Социалната политика. Това според мен е най-разумно. В против случай, господин Председател, ще направя и ще подкрепя другото предложение на колегата от „Български възход“. Благодаря.

Госпожо Атанасова, това, което предлагате, мисля, че може да продължи да се случва за всяка една комисия. Преди около час взехме решение, че ще довършим тази точка. Ако в някоя комисия се окаже, че има повече номинации за заместник-председатели, отколкото комисията може да поеме, нека да вземем почивка, да се изчисти и да продължим комисия по комисия. Аз Ви предлагам, колеги, да стоим в тази зала, докато си изберем комисиите. Затова са ни пратили хората тук, а не да ходим вкъщи в три часа. Хайде малко по-сериозно. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Три дни миналата седмица си губихме времето, сега ще си губим времето – в три часа вкъщи.

Три дни ни чака българският народ да си изберем председател. Сега ще ни чака още три да си изберем комисии. В същото време ще претендираме колко е важно бързо за гледаме бюджета и законите по Плана за възстановяване и устойчивост, но комисиите няма да могат да започнат да работят, защото ние… така! И сега, уважаеми колеги от ГЕРБ, спрете да злоупотребявате и да манипулирате информация пред народните представители, пред българските граждани. Уважаеми колеги, само преди 10 минути разговаряхме председателите

И сега се изправя Десислава Атанасова, като че не е участвала в този разговор, и казва: „Ами, няма, освен Социалната.“ Какво си мислите, че като подхвърлите на Корнелия Нинова – ето бе, ще гледаме Социалната сега, тя ще си мълчи за безпринципното Ви поведение. Няма там да говорите едно, а тук друго. Освен Социалната, поне още 7 – 8 комисии се видя, че са безспорни. Предлагам тези, които разговаряхме, че са безспорни, и председателят ги държи в ръцете си като решения, защото ги взе от кабинета си, да ги гласуваме. Онези, които са спорни, нека да останат за утре, за да търсим съгласие. (ДБ): Уважаеми колеги! Госпожа Нинова говори за някакъв разговор, в който ние не сме участвали, госпожо Нинова. (Шум Ние... Ама, не, не, вижте, извинявайте, ние възприехме един подход от самото начало, че търсим консенсус в рамките на формата на Председателския съвет за уточняване на състава на комисиите, нали така? Сега изведнъж някаква част от Председателския съвет се е събрала и решила нещо. Ние дори не знаем, не сме виждали на част от колегите заявките, за да знаем кои са спорни и безспорни комисии. Извинявайте, но това просто не е коректен подход. Редно беше да се съберем на Председателски съвет, да уточним – наистина с участието на всички, има ли такива комисии, които са спорни или безспорни, и да преминем към гласуване към тези, които са безспорни. Няма проблем с този принцип, само че не сте го решили на Председателски съвет с участието на представители на всички парламентарни групи. Изобщо не става дума за това дали ще работим или не, защото искам да Ви кажа, че когато сега вкараме тези комисии да ги гласуваме тук, без да са изяснени, това е рецепта за това те изобщо да не бъдат избрани. И тогава нетният резултат на това ще бъде, че българските граждани няма да получат работата, която ние очакваме. Бързият начин да се стигне до работа е да приложим принципа да се съберем на Председателски съвет, да уточним спорното от безспорното, да гласуваме безспорните неща, само че с участието на всички колеги. И затова Ви моля или да гласуваме предложението на господин Йончев, или, ако искате да продължим днес, ние нямаме проблем, само че да вземем почивка, да проведем Председателски съвет. Този Председателски съвет да бъде с участието на всички представители, защото това е обичаен Председателски съвет. Няма Председателски съвет само на част от партиите, извинявайте. Това просто не е коректно. Дайте да не правим проблем от нещо, което трябва да го направим просто в коректния му формат.

това предложи Корнелия Нинова – безспорните 8 или 10 комисии... (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Ами тези комисии, за които има проекти на решение, които са безспорни... сега трябва да спорим през микрофона. Безспорни комисии значи, че няма съвпадение, това значи безспорни, и тези да бъдат гласувани. За другите да се направи Председателски съвет, за да станат и те безспорни, спорните да станат безспорни. Това е решението, това е предложението тези решения са в ръцете на господин Росен Желязков. Благодаря Ви, господин Желязков. Вземам думата за лично обяснение, защото аз мога да нося отговорност и за думите, и за ангажиментите, които съм заявила, че мога да поема. Да, току-що имахме разговор с госпожа Корнелия Нинова, която също ме увери, че по някои от комисиите няма спор. Само че се оказа, че към Комисията по социална политика и други комисии, така наречени 10 безспорни, има претенции от други парламентарни групи, и това са групата на „Български възход“, на „Демократична България“ и на ВЪЗРАЖДАНЕ.

несъгласие. Затова аз Ви призовавам, господин Председател, подложете на гласуване предложението на господин Йончев за прекратяване на заседанието и Председателски съвет, който да уточни всички спорни от безспорни, председателски от заместник-председателски места в комисиите, и утре да имаме консенсус в пленарната зала, ако разбира се, търсим такъв. Ако не търсим, тук сте права, госпожо Нинова, може да продължим още 3, 4, 5 дни, един месец да избираме комисии, председатели и заместник-председатели. Съжалявам, ако съм Ви подвела. Когато влязох в залата, реагираха колегите, че имат претенции към заместник-председателските места. Така че си подновявам предложението да гласуваме процедурата. (Реплики Благодаря. стана ясно, че не всички политически сили са дали своите предложения за заместник-председатели. И тъй като всъщност това остана единственото неуточнено, тъй като се разпределиха председателските места, същевременно се определиха и квотите на всяка една от парламентарните групи – колко точно представители ще имат в отделните комисии, единственото нещо, което остана, беше да се разберем коя организация на коя комисия ще има заместник-председател. Тъй като този въпрос не касае ГЕРБ и „Продължаваме Промяната“, тъй като те имат във всяка една от комисиите заместник-председатели, остават другите пет политически формации в парламента да се разберат. За тази цел трябваше да има свикан Председателски съвет. Аз очаквах, че в тази почивка ще бъде свикан такъв не беше свикан. Няма спорни и безспорни комисии. Дори за Бюджет и финанси съм изненадан, защото ние нямаме предложение за заместник-председател, но по някаква случайност, да кажем, тук е имало някакво съвпадение на предпочитанията на другите политически сили, но като цяло за нито една от другите няма. Ние с Вас не сме говорили. Току-що, преди малко при мен дойде Христо Иванов да ми каже, че те също имат претенции за Социалната комисия. Тоест разговора започнахме да го водим, тук не му е мястото. Следователно най-доброто решение е това, което сутринта се разбрахме, но не се случи – да има Председателски съвет. Ние успяхме да разпределим много по-трудното – председателските места. За заместник-председателските мисля, че няма да е такъв проблем. Просто трябва да отделим половин или един час и да го свършим. И тук не говорим за седемте политически сили, а за пет. Така че няма да е никакъв проблем. Тъй като вече има задействана такава процедура за прекратяване на работата днес, аз предлагам да подкрепим предложението на господин Йончев и да вървим напред. Уважаеми колеги, всъщност тук нямаме голям спор. Това, което трябва да се направи в момента, е да съчетаем двете предложения – да се вземе почивка, за да се направи Председателски съвет, но да си довършим работата днес, която всички гласувахме, че трябва да довършим. Аз съм съгласен с госпожа Нинова – ние не можем да губим повече дни в общи приказки. Дайте да направим почивка, Председателски съвет, да се върнем, да си ги гласуваме. Никой български гражданин не си тръгва от работа в три часа. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петков. Уважаеми колеги, има направени две процедурни предложения. Първото е за прекратяване на заседанието, а второто е на госпожа Атанасова… АСЕН ВАСИЛЕВ (Продължаваме

Ще направите процедура. Гласуваме предложението за прекратяване.

спорните или безспорните въпроси за комисиите, от името на парламентарната група искам 30 минути почивка. (Шум Колеги, щом не е поискано прегласуване, имаме решение за прекратяване на заседанието.